Zdaj v uvodu smo slišali, da smo ujetniki lok hobotnic, da bolehamo za rakom, ki se je razširil na celoten sistem, zaradi korupcije imamo vsi manj. Niste pa v vseh teh razpravah točno definirali teh hobotnic, tega raka, kje zmanjka. Meni so strokovni sodelavci pripravili tak špeh primerov, pa jih ne bi res našteval no, ker je izguba časa. Ampak nasprotno bi pa citiral gospoda Žnidaršiča iz Socialnih demokratov, ki je v uvodnem stališču prebral, in citiram: »Priznajmo si enkrat za vselej, posamični koruptivni primeri so se že in se bodo tudi v bodoče dogajali, tudi v političnih strankah, vendar če je prišlo do posamičnega koruptivnega primera, na primer v zdravstvu, za to še ni mogoče sklepati, da je celotno zdravstvo skorumpirano. Enako velja tudi za politiko.« Pravzaprav z njim delim svoje mnenje. Zdaj, če je en politik ali pa en član stranke skorumpiran, tega ne moremo kar prenesti na celotno stranko, kot danes to dela vladajoča koalicija, ki obtožuje vse povprek. Kaj pa meni o drugi največji koalicijski stranki vodja oziroma predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, dr. Erik Brecelj in najbolje, da kar prisluhnemo njemu samemu. / predvajan Upam, da se zaveda, da so Socialni demokrati maksimalno skorumpirana stranka, da imajo svoje interese, in da ne bodo popuščali nobenemu predsedniku vlade, razen zadovoljni bi bili s Pahorjem in s takimi, ki ne vodijo vlade, najbrž je vse skupaj pustiti. Torej, ni kaj dodati. Predsednik strateškega sveta za zdravstvo, je spoštovana koalicija, predvsem Gibanje Svoboda, dejal, da je politična stranka, ne posameznik, politična stranka Socialni demokrati maksimalno skorumpirana stranka, ki je v 32 letih obstoja naše države kar 25 let bila v vladnih koalicijah, mnogo let, dva, tri mandate, štiri mandate, pet mandatov, niti ne vem več koliko, imeli so celo predsednika Vlade, ki je bil tudi omenjen, ki je bil pravzaprav takrat lutka centrov moči. In sedaj imajo Socialni demokrati pod seboj zunanje zadeve, gospodarstvo, turizem, šport, evropska sredstva in pravosodje. Tako da, se jaz ne čudim, da je sanacijska škoda za pol milijarde zrasla na deset milijard, ne čudim se da dr. Toplak v pravni praksi **38. zakonski trojček sodišč, ko pravi, da ni šlo za pomoto, kot je dejala gospa Švarc Pipan, ministrica. In citiram, dr. Toplak pravi, "Zakonske predloge prebere toliko ljudi, da bi se težko nekdo zmotil in pomotoma opisal, da sodbe ne bodo več javne. Nekateri v vodstvu ministrstva in sodstva se zavzemajo za skrivanje sodb pred javnostjo in čim težji dostop javnosti do sodb. Želijo si, da bi sodniki skrito pred javnostjo odločali, zakaj in koga zaprejo ali obsodijo. Ljudstvu ne bi dovolili, da sodbe, izdane v imenu ljudstva, vidi, ali pa bi ljudstvu močno otežili, da pride do sodb." To je navedba dr. Jurija Toplaka. Zdaj pa, da se malo vrnem še k citatu dr. Erika Breclja. Zdaj, če bi bil jaz predsednik Vlade, ki najbrž še vedno zaupa gospodu Breclju, ker je še vedno predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, bi nemudoma odreagiral, pozval bi Socialne demokrate, svoje partnerje, podpredsednico Vlade gospo Fajon, da se izjasni, da javno obeleži oziroma javno se izreče za ali proti trditvam predsednika Strateškega sveta za zdravstvo, ki je po tudi prepričanju gospoda Goloba, tudi vas koalicijskih poslancev, eden največjih poznavalcev korupcije v zdravstvu. Kaj se je zgodilo po tisti Tarči? To je bilo en teden nazaj. Nič, tišina. In potem en dan kasneje vidimo podpise vseh sedmih poslancev Socialnih demokratov, torej maksimalno skorumpiranih, pod predloge, ki jih predlagate svoji Vladi, svoji ministrici za pravosodje, ki je bila danes po poročanju Dela, obtožena, da je kršila šesti odstavek 35. člena, naj pa omenim, da je ministrica dr. politologije, vodila je celo svoje podjetje za pravno in poslovno svetovanje. Zdaj pa, spoštovani, če pa ministrica za pravosodje, ki vodi podjetje za pravno poslovno svetovanje ne zna brati Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, potem je pa najbolje, da črtamo ta zakon in gremo se igrat. Tako, da, še enkrat, spoštovani, hvala lepa, da ste sklicali to nujno sejo, več smo povedali tudi že včeraj na Odboru za pravosodje, kar pa me najbolj žalosti, pa je to, da sami skličete to sejo, kolikor vidim Levice in Socialnih demokratov sploh ni v dvorani, niti nobenega izmed ministrov in potem z enimi navedbami obsojate opozicijo, ki vam je v času najhujše krize, govorimo o naravni nesreči, priskočila na pomoč, ki vam je pomagala z dobrimi predlogi in vam bo tudi, ne glede na to, kako jo blatite, pomagala tudi pri obnovi. Vaši dve koalicijski partnerici tako imenovani kul, za časa epidemije te moči in te sposobnosti nista premogli. Hvala lepa.

da je ministrica za pravosodje, tako rekoč ste ji očitali, da je koruptivna v širšem smislu besede. Težko poslušamo to od stranke, ki je v času Covida sprejemala neustavne ukrepe in na podlagi teh neustavnih ukrepov kaznovala državljane, ki so jedli sendvič, ki se niso z masko gibali zunaj, ki je kaznovala otroke, ki so hoteli hoditi v šolo in so to zahtevali, pa ste jih kaznovali in so jih ta ista sodišča, o katerih imate toliko povedati, reševala pred globami. Ustavno sodišče vam je povedalo, da so bili vaši odloki neustavni in težko očitate ministrici za pravosodje, ki je te vaše neustavne odloke, se je zelo trudila, da jih je ta Državni zbor sprejel, da bodo ti državljani, ki so bili krivično kaznovani, sedaj dobili povrnjene te globe. Tako, da prosim.

Tudi nisem seznanjena, da bi bil kdaj na Ministrstvu za pravosodje ali pa na katerem drugem zaposlen in bi pisal zakone, da se tako dobro spozna, kdo vse prebere predloge zakonov, osnutke, ki se pripravljajo. Glede 117. člena predloga zakona o sodiščih smo že večkrat pojasnili tudi včeraj na odboru, na katerem ste bili poslanec Hoivik, da je, če znaš brati odločbe in me skrbi dr. Jurija Toplaka, ko bere odločbe predlogov zakonov, kjer je v prvem odstavku navedeno, da je generalna določba ta, da so vse sodbe sodišč javne in javno objavljene, potem pa v tretjem odstavku izjema javne niso tiste, kjer varujemo interes države, kjer govorimo o strogo zaupnih podatkih, javne niso tiste, kjer ščitimo žrtve in mladoletnike in v sedmem odstavku je bilo navedeno, da te niso javno objavljene. Nomotehnično je bilo narobe, sedaj bo nomotehnično to v tretjem odstavku. Prosim, nekorektno je, da v bistvu podtikate neke stvari, katere je Ministrstvo za pravosodje že dostikrat pojasnilo. Tako, da tole je bilo sedaj res nekorektno. V razpravah je Ministrstvo za pravosodje tako na odboru, kot v tem Državnem zboru zmeraj maksimalno korektno in seveda,

samo čisto na kratko. Poglejte, spoštovana državna sekretarka, jaz sem samo citiral kar je dr. Jurij Toplak, ki ne hodi po ministrstvih, ampak predava na Harvardu, zapisal v pravni praksi danes. Kar sem pa očital ministrici za pravosodje, je pa piar sporočilo KPK oz. da je, da ni spoštovala šestega odstavka 35. člena zakona. Hvala.

Rad bi vas samo spomnil, da je zbor, Državni zbor v eni drugi sestavi pred 19 in pol leti, torej leta 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije Republike Slovenije in da je KPK pet let za tem, leta 2009 sprejel akcijski načrt za izvajanje te resolucije. Zakaj imamo še vedno korupcijo? Očitno ti Očitno ti ukrepi, ki so bili predvideni v resoluciji, jih nihče ni jemal resno in tudi akcijskega načrta nihče ni resno izvajal, niti nihče ni resno bdel nad tem kako se izvaja. Jaz ne bi našteval, ne vem, deset ali sto različnih korupcijskih afer, ki smo jih spremljali vsaj po medijih. Bil sem pa zraven, ko sem se leta od 2011 do 2013 boril proti nerazumni investiciji TEŠ 6, ki je iz 600 milijonov na začetku narasla na milijardo 400, mogoče milijardo 500, vključno z garancijami tedanjega sestava Državnega zbora. Kot predstavniki nevladnih organizacij smo tedaj prijavili zadeve na KPK brezuspešno. Prijavili smo na evropski KPK ki se mu reče OLAF brezuspešno. O rabotah v zvezi s TEŠ 6 je bila, leto in pol, je delovala preiskovalna komisija Državnega zbora, ki je naredila obsežno poročilo. Resnega epiloga do danes ni. In da pa je bilo nekaj narobe s TEŠ-6 vam pa lahko povem podatek, da je naslednica dobavitelja opreme General Electric, ki je kupil Alstom, da se je pobotal v velikosti 260 milijonov evrov - nekaj v gotovini, nekaj v servisnih storitvah. Lahko si predstavljate, da je ena velika mednacionalka **40. TRAK: (SB) 260 milijonov evrov. Na osnovi tega lahko samo rečem, da podpiram vse sklepe, ki so predlog današnje debate, še posebej pa tistega, ki pravi, da mora da mora Vlada nemudoma ažurirati Resolucijo o preprečevanju korupcije in da na osnovi tega se naredi potem, se tudi ažurira akcijski plan in potem Vlada skrbi, da se in resolucija in akcijski plan rigorozno izvaja. Hvala lepa.

ampak od takrat naprej vse tiho je bilo. Zakaj? Če bi bili v prvi vrsti verjetno poslanci ali pa politiki blizu SDS, bi bili zelo javni primeri, kjer pa so bili zraven politiki druge strani, pa zadeve so poniknile ali pa se morda v kakšnih predalih še skrivajo in upajo na redosled. Toliko za uvod. Za uvod pa tudi hvala predvsem v Poslanski skupini Gibanje svoboda, ki kljub temu, da ima 4 oziroma 40 poslancev in ima vse vzvode, da pride verjetno ali preko SMS u klicev ali pa kako drugače do svojih ministrov in jih opozorijo na korupcijo, da da možnost tudi nam, torej v Poslanski skupini SDS možnost, da lahko javno opozorimo na korupcijo, ampak ne na korupcijo iz leta, ne vem, 1990, 2000, 2015, ampak korupcijo leta 2023, korupcijo leta 2023, ko je na oblasti predvsem ena stranka, kar kaže tudi današnje izvajanje, ko so poslanci SD in Levice zaradi takšnih ali drugačnih razlogov zapustili to dvorano in se očitno tudi odpovedali razpravi. Glede na to, da kot rečeno, smo poslušali, predvsem s strani poslancev gibanja Svoboda kaj vse je bilo narobe. Še enkrat, imate škarje in platno, imate koalicijsko pogodbo, imate resorne ministre, ne besedičiti tukaj v Državnem zboru, pokličite svoje ministre, predvsem morda ministrico za pravosodje in ji povejte, ta pa ta zakon, ta pa ta člen je treba spremeniti, rok dva meseca, akcija. Samo vi lahko spremenite zakon, skoraj brez poslancev SD in Levice. Če vas motijo, dajmo, akcija, ne pa blebetanje o projektih leta 2000 in leta 1990. Dajmo konec leta 2023, 18 mesecev, a glej ga zlomka, namesto resne akcije s strani te koalicije in te vlade dobivamo, kaj? Že prve okostnjake, ki so tipični primeri korupcije in klientelizma te vlade. Po slabih 18-ih mesecih pa je že toliko korupcije. Kaj vse bo še prišlo na plano? Pa dovolite, da izpostavim samo 5 ministrov, ki so jim KPK, mediji, pustimo javnost ob strani, upam, da kmalu tudi kdo drug še pokazal rdečo luč, da to kar delajo ni to zasledovanje pravne države na katere se veliko zaklinjate, ampak so to tipični dokazi koruptivnih in pa klientelističnih dejanj. Zdaj, začel bom pri kulturi, pa je prej kolega Andrej Kosi je že veliko povedal, skoraj vsak tretji razpis na Ministrstvu za kulturo, za kulturo je poplačilo, pravim, za pomoč pri tem, da ste prišli na oblast vemo komu so ta sredstva pri teh prirejenih, prirejenih razpisih ponujeni v finančni izkupiček. Tistim pravim medtem ko na drugi strani dobivamo poslanske odgovore češ ja za gasilce se bo nekaj že našlo pa imamo na drugi strani

Torej, Asta Vrečko. Drugi primer. Sanja Ajanović Hovnik, na srečo ali pa na žalost, bodimo pošteni, sama si je kriva že bivša ministrica za razpis z imenom katerega niti sama ni znala prebrati, kaj šele, da bi točno vedela za kaj se je šlo pri tistem razpisu za 10,5 milijonov evrov, ko so delili skupaj s svojimi kolegicami denar, tudi posredno ali neposredno od svoje mame, itn. Ampak njo je vsaj politična roka že dohitela, je bivša ministrica. Emilija Stomenova Duh. Javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo za 13 tisoč slabše zmogljivih računalnikov, vrednost skoraj 6,5 milijonov evrov za štiri podjetja, nihče pa ne ve kaj je s temi računalniki, kakšni so in kaj se bo z njimi dogajalo. A glej ga zlomka, kot da je danes nek zakleti dan za to koalicijo in za njen boj proti korupciji. Danes dobimo s strani ne desnih, ampak ne vem čigavih medijev informacijo. Po naših zanesljivih informacijah je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh zagotovila državni posel v višini 107 tisoč evrov iz proračuna podjetju Simbioza Genesis, kjer je prej delala njena doktorska študentka, Tjaša Sobočan, ki je zdaj kot svetovalka zaposlena v kabinetu ministrice Stojanove Duh. Iščete milijonske, tukaj pa na tiho upate, da bo šlo 50 tisoč evrov temu društvu, 100 tisoč evrov tej prijateljici, itn., pa gredo milijoni, deset milijoni ne na eden ali pa na dva naslova, ampak na neko široko korupcijsko hobotnico ljudem, ki so blizu oziroma po volji te vlade. Torej drugi primer oziroma tretji primer je Emilija Stojmenova Duh. Marjan Šarec. Točno je vedel za kaj se je šlo pri razpisu, sodeloval s komercialno televizijo pri tem, podpisali so skoraj že pogodbo s podjetjem, ki je en mesec prej se komaj ustanovilo in začelo poslovati, potem pa, ko ga dobijo s prsti v marmeladi, ups, ta razpis bomo ponovili in nobene korupcije ni več. Če se tako spopadate s korupcijo oziroma če se boste spopadali celoten mandat, potem bog pomagaj naši državi. Naslednji, peti primer in s tem tudi zaključim. Pod lupo KPK se je znašel tudi razpis ministra Hana. Pri Hanovem razpisu naj bi šlo še za druge nepravilnosti in sporne odločitve, dogovarjanja in sum korupcije. Jaz verjamem, da bo slej ko prej KPK tudi ta primer rešilo, ampak upam, da ga bo rešilo tako, da bo še kdo bivši minister. V slabih 18 mesecih 5 ministrov, ki imajo že ne samo očitke, ampak tudi že preko KPK dokazane kršitve v delovanju v neskladju s slovensko zakonodajo, ampak potem imamo tukaj Gibanje Svoboda, ki pravi, leta 1990 je bila korupcija, sedaj je pa ni. Ravno obratno. Največja korupcija se dogaja ravno v tem trenutku in verjamem, da bo leto 2024 na leto 2025, da bosta to leti, ko bodo, upam da raziskovalni novinarji ugotavljali koliko korupcijskih okostnjakov pade iz omar

Hvala. Ponovno se moram odzvati na skupek prejšnjih izvajanj, predvsem pa na zadnje izvajanje. Poglejte, obstajata dva načina političnega soočanja in spopadanja s korupcijo. En način je vaš način, ko se z raznimi dimnimi zavesami in ustvarjanjem hrupa, izmišljenimi zgodbicami, odgovornost prelaga na druge, odlaga, zamegljuje. En način pa je naš, ko na javni sceni govorimo in debatiramo o problemih. Ali imamo mi dostop do ministrov ali ne v temi korupcije,

odprli tukaj v Državnem zboru na javni sceni, kot sem že včeraj povedal, da se forumsko o tem pogovarjamo pred očmi medijev, pred javnostjo, čeprav bi si en del te države najrajši zatisnil tako ušesa kot prekril oči in bežal stran od problema, oziroma se delal, kot da ta sploh ne obstaja. Nojevsko ali kako bi temu rekli. ja, velikokrat v zadnjih izvajanjih, sploh, ko je bilo govora o nevladnih organizacijah in kako so le te praktično organizirale našo volilno kampanjo in sam se spomnim, da sem si jo organiziral sam, da so si jo moji kolegi organizirali sami, da smo se povezovali skupaj. Ne bi tako trdo garali, če bi imeli takšne pomočnike. Vedelo pa se je, v kakšnem stanju je bila država takrat in v kakšnem stanju je predvsem bil duh družbe. Ker pa to, da se naslovi korupcija, da se naslovijo nečedni posli, da se enkrat končno v tej državi nekaj premakne, spremeni, naredi bolje, predvsem pa drugače in preseka s starimi zgodbami, zarotami, hobotnicami in s vpregami, eden glavnih razlogov, da je Svoboda sploh nastala. In iz tega izhaja to, da lahko danes svobodno in odkrito govorimo tudi o problemih. Mi se jih zavedamo, jih naslavljamo in zato smo pripravili priporočila, ki bodo pripomogla k temu, da se s korupcijo učinkoviteje spopadamo.

Prav je, da smo to temo danes sklicali, čeprav se kolegi iz opozicije čudijo kako, zakaj. Mi smo pač rekli, želimo delati drugače in zakaj se oni čudijo. Seveda, oni so v svoji praksi preslišali do zdaj vse pozive, vsa opozorila, kaj jaz vem, recimo o korupciji v zdravstvu. Predsednik te sramote dela stranke v času, ko je kolegica preiskovalne komisije raziskovala korupcijo v zdravstvu, letoval na jahti glavnih dobaviteljev zdravstva. / oglašanje iz Potem recimo, 15 let nazaj je minister te stranke, ki je bila takrat na oblasti, prepričeval podjetnika h koruptivnem dejanju, naj ne proda nekih delnic, za katerega bo treba plačati davek, saj ti davki so gluhi, saj bomo pomagali pri, pri nadzornem svetu, pri podelitvi poslov in poslu z državo. Tako je tudi, kaj jaz vem, v drugem primeru, ko "skoz" pravijo krivosodje, krivosodje, so rekli, je ta isti minister pred kamero, je rekel, da bodo pač, da je treba sodnikom treti jajca. Potem je praksa te stranke tudi preko sumljivih podjetij, financiranje medijev, sumljivi posli. Spoznala sta se dva cimra na zaporu, kjer je potem en zrihtal nezakonito financiranje stranke iz tujine. Opozicija danes očita koaliciji v zadnjem letu in pol vladanja, ker v tem času ne more biti toliko koruptivnih dejanj kot v tistih letih obstoja stranke in v desetih letih vladanja. Res, mi smo ravno zato, smo samokritični, smo sklicali to sejo, tudi znamo prisluhniti napakam naših članov. Danes je bilo mnogo govora o odločbi KPK za sedem ministrov Svobode, pri kateri je šlo za procesno napako

ministrom, od katerih sta dva seveda prejšnji teden vzeli še svoj strokovni svet, pri katerih pa res gre za vsebinsko napako. **43. TRAK: (SC) – 15.30** (nadaljevanje) Tako da ne dajmo toliko tega mešati, ampak dajmo skupaj stopiti. Čas je, da naredimo res in probamo preprečiti to korupcijo. Opozicija v preteklosti in koalicija recimo v sedanjosti, temu je to namenjeno in se temu čudili in dajmo ta priporočila Vladi damo, ker je Vlada to sposobna narediti in jih bomo vsi skupaj gledali pod prste. Hvala.

Moram reči, da v zadnjih 30-letih smo v tej dvorani v parlamentu doživeli že marsikaj. To, da bi pa vladajoča koalicija sama sebi pisala priporočila in preko tega sama sebi nastavljala ogledalo o lastni neučinkovitosti, tokrat na področju odkrivanja in pregona korupcije, kaj takega doživljamo pa prvič. Torej na mestu je vprašanje, kakšen je pravzaprav namen te vaše današnje, kot vidimo, porazne predstave za javnost. leta, približno pred pol leta, zaradi slabega, konfuznega in neučinkovitega dela Robertu Golobu in njegovi vladi začela padati podpora javnosti, ste se domislili neke piar poteze in prišli s, po vaše, ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga seveda niste ukinili, ampak nadomestili z obveznim prispevkom, obveznim davkom. S tem povzročili več sto milijonsko škodo. Tistim z najvišjimi prihodki, pa zaradi novega načina obračuna prepolovili obvezne premije. Ampak takrat je ta vaša piarfinta učinkovala - ljudi ste preslepili, to so kupili in prenehali ste izgubljati prenehali ste izgubljati podporo. Danes pa kot vidimo očitno igrate na napačne karte, ljudstva več preslepiti ne morete, spregledali so, celo nekateri vaši partnerji so spregledali, ker resnici na ljubo, kamorkoli pogledamo katerokoli korupcijsko pokrovko dvignejo ven molijo vaše glave, če jim je dovoljeno parafrazirati nekdanjega poslanca stranke, ki je ni več, kot je vaše, čez nekaj časa ne bo več za res. Ker pa imate oblast čvrsto v svojih rokah, za pregon korupcije ne potrebujete anemičnih priporočil, ki smo jih v naši stranki, v Slovenski demokratski stranki, sicer včeraj podprli in jih bomo danes ponovno, smo tudi predlagali kot veste bolj konkretne zaveze, ki pa ste jih, ne vem zakaj, česa se bojite, včeraj zavrnili. Kako resno v vladajoči koaliciji jemljete vašo lastno zahtevo za sklic 55. izredne seje glede korupcije, ki je mimogrede po vaše tako nujna, da ste jo umestili celo pred prej sklicano 54. nujno sejo, kaže odziv tistih, ki bi morali korupcijo preganjati po službeni dolžnosti in so del vaše vladajoče koalicije. Včeraj ni bilo niti enega vašega ministra od štirih vabljenih. Danes bi glede na pomembnost te teme pričakovali najmanj predsednika vlade gospoda Roberta Goloba, tako kot je to bilo ob pompozni t. i. ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa je danes stališče vlade prebrala državna sekretarka. Očitno imate res velike težave v koaliciji s korupcijo, še največjo pa ima očitno vrh koalicije, torej gospod Robert Golob, predsednik Vlade. Zakaj to govorim? Do danes organi, ki so za to plačani, plačujejo jih davkoplačevalci, niso zaključili s preiskavo niti ene od njegovih domnevnih rabot iz preteklosti, kjer pri pojasnjevanju njegovih spornih ravnanj evidentno laže in manipulira. Spomnimo se poslov Gen-i na Balkanu, ki ga je tri mandate vodil sedanji predsednik vlade Robert Golob, in milijonov, ki so poniknili na različnih računih na Balkanu, pa Martina Berišaja, ki je ta sredstva dvigoval in glede česar potekajo sodni postopki v njegovi državi. Podjetje Martina Berišaja / nerazumljivo/ se je tik pred lanskimi volitvami v državni zbor po objavi seznamov transakcij znašlo v središču afere zaradi milijonskih nakazil iz poslovnega sistema Gen-i v času, ko ga je vodil sedanji predsednik vlade dr. Robert Golob Beriša. Kmalu je po prejemu dvignil večino gotovine, gre za preko 2 milijona evrov, ki je poniknila neznano kam. Danes smo ponovno slišali v tej dvorani posnetek lobista poslovneža kakorkoli ga že imenujemo iz Balkana, ki govori o jaranu in prijatelju doktor Robertu Golobu ki ga je s težavo prepričal da se zadovolji s 15 % pri energetskih poslih, pri enem od energetskih poslov na Balkanu. Potem se spomnim računa v Romuniji, ki je bil domnevno odprt na ime Robert Golob prebivališče Kromberk, Nova Gorica, in to na banki, katere sedež je 4 minute od sedeža romunske podružnice GEN-I. Gospod Golob pa je takrat, ko je bilo to odkrito, trdil, da je bil odprt v neki vaški podružnici banke, in namesto pojasnil, kaj se je dogajalo s tem računom od trenutka, ko je bil odprt, torej od leta 2017 dalje in koliko sredstev je bilo na tem računu v vsem tem obdobju položenih in koliko je bilo dvignjenih, je Robert Golob pred volitvami postregel z izpiskom te banke, imam ga pred sabo, ker so to objavili mediji, ki je datiran za obdobje med 3. januarjem 2022 in 7. 1. 2022 in seveda je na tem spisku številka 0, normalno. Kakšna pa naj bi bila? Ali še kdo verjame, da bi gospod Golob, ki so mu domnevno ukradli identiteto, milijonske zneske, ki so se verjetno skozi leta 2017 do 2020 pretakali preko tega računa, javno obelodanil? In kaj smo doživeli od tistih, za katere ste vi danes odgovorni, ker vi vladate? Ali je kakšna preiskava bila na to temo zaključena? Ali je kakšna preiskava glede balkanskih poslov bila na to temo zaključena? Nič od tega. In vi boste danes sprejemali anemična priporočila glede borbe, v narekovaju, proti korupciji. Poslanska kolegica, vodja naše poslanske skupine je novembra lani predsednika Vlade spraševala o tem bančnem računu in ukradeni identiteti in seveda jo je zanimalo ali je krajo identitete prijavil policiji pa ni dobila odgovora. Torej samo še najbolj naivni verjamejo, da tukaj v tem primeru gospod Golob govori resnico. Čudi pa me zakaj pristojni organi tega niso preiskali oziroma me ne čudi več zaradi tega, ker so pol leta čistili »janšiste« po policiji, in po tistem, ko naj bi Bobnarjeva in Lindav po navodilu gospod Goloba počistila tudi dva, za katere pa onadva nista smatrala, da sta »janšista«, se je zalomilo in sta bila odstopljena. Zaradi tega ni preiskano nič in zaradi tega se nobeden od teh postopkov ne končuje in zaradi tega ta nespodobna in anemična predstava za javnost danes. Predsednik Vlade si je omislil kmalu po tistem, ko je prišel na Vlado, tudi lastno policijsko varovanje. Ne boste verjeli koga je zanj zadolžil, sicer takrat to še ni bil, danes pa je, pravnomočno obsojenega zaradi korupcije in danes tudi zapornika g. Milovića, pri čemer ni bil zaposlen ne v Uradu predsednika Vlade ne na Policiji, te posle varovanja je opravljal - kako - bi rekli, na nek mafijski način, verjetno. Kaj je s 103.000 evri nakazila iz GEN-I gospe Vesni Vuković, takratni novinarki Necenzurirano, danes generalni sekretarki Gibanja Svoboda, ni bilo pojasnjeno do danes in tega tudi vaši organi do danes niso preiskali. Torej, spoštovani, dokler boste vi na oblasti, se seveda pri pregonu, pri učinkovitejšem pregonu korupcije, ki pa je treba priznati, je rana te družbe, ne bo zgodilo nič, ker ste ker ste obglavili vse tiste, ki so še imeli voljo, ki so še bili sposobni karkoli preiskati, tu in tam boste vrgli kakšno bombico, pri tem vam bo pomagala gospa Vesna Vuković in njeni sotrpini, ne nase, ampak na nekoga iz opozicije. Svojih lastnih rabot pa seveda ne boste preiskovali. Zdaj, v kolikor res bi mislili resno, potem namesto teh anemičnih priporočil bi podpisali zahtevo za ustanovitev preiskovalne komisije, kjer žal nismo uspeli dobiti glasov Nove Slovenije, da preiščemo te famozne posle po Balkanu in še povsod drugje, te silne milijone, ki so tekli iz GEN-I in zaradi katerih imajo naši ljudje 38 % dražjo elektriko kot bi bilo potrebno. Če resno mislite boste ustanovitev te preiskovalne komisije podpisali, ni še prepozno. V kolikor pa ne mislite resno, pa mislim, da ta vaša predstava za javnost danes ni prepričala nobenega, nasprotno, jaz mislim, da ste si tam zabili več strelov v koleno in dokončno dokazali, da ste nesposobni tako za vodenje te države, kot za pregon korupcije v tej državi.

Spet genij(?). Najlažji papir, ki je prvič na mizi. Spet Vesna Vuković, danes se ji po moje že tako kolca, da je nekaj neverjetnega. Spet Miloš Milovič, ta drug papir, čeprav smo ta teden marsikaj o tem slišali. Še enkrat ponavljam, Miloš Milovič ni varnostnik predsednika Vlade, ni bil varnostnik predsednika Vlade, je pa človek z izkušnjami izpred 25 let, kako se tem stvarem streže. Ponovno se bom odzval na čiščenje »janšizma« v policiji. In to, kar se nenehno ponavlja, suče tako danes tukaj, kot en star »svaljk« in pa po določeni vrsti medijev. Kaj pa je s tistim tam spodaj? Čisto nič. Tam je, kjer je bil. Torej, kadrovanje, vplivanje na kadrovanje. Ne. Potem ste govorili o tem famoznem računu v eni od držav, kjer se je še nedavno lahko na domačem printerju natisnilo vrednostne papirje, pa podružnici banke, do katerega, do katere ni bilo problem priti ali z doma narejenimi posebnimi izkaznicami ali pa na, ne bom imenoval firme, kateremkoli tiskalniku natisnjenem potnem listu in če ti identiteto ukradejo v takšni državi, je to do nedavnega pač nekaj, kar se zgodi. Bila so pa ta vprašanja že naslovljena, bila so tudi odgovorjena. Je pa zanimivo, da se danes tako spretno izmika in se presliši utemeljen očitek, recimo vezan na modus operandi SDS, ki je vezan na ta njihov poslovni model, igranje golfa ali pa uživanje na jahti z dobavitelji zdravstvene opreme, ki je bil prav tako preiskovan z vaše strani. Preslišano je trtje, trtje oziroma drobljenje jajc ob gluhih davkih, preslišano je financiranje stranke in njenih medijev preko sumljivih poslov. Mi delujemo drugače, zato so priporočila na mizi.

bil je zadolžen za varovanje, pravnomočno obsojen, zapornik je bil zadolžen brez kakršnekoli pogodbe z Uradom predsednika Vlade za varovanje predsednika Vlade. V odgovoru na poslansko vprašanje kolega Mahniča pred kakšnim letom dni, pa je takrat predsednik lagal v tem Državnem zboru, da ga ne pozna. Potem je to seveda demantiral takratni v. d. direktorja policije, kjer mu ga je predstavil pred vrati lastne pisarne in povedal, da bo zadolžen za organizacijo njegove privatne, v narekovaju, "varnostne službe". Glede tega računa v Romuniji, kajne, vse to, kar govorite, bi še kdo kupil, če bi, tako kot smo videli spisek za obdobje med 3. januarjem in 7. januarjem 2022, videli spisek za celotno obdobje obstoja računa, od leta 2017 dalje, pa tega nismo videli in dokler tega ne bo in dokler tega ne bodo preiskovali tisti, ki so s strani davkoplačevalcev plačani, da to preiščejo,

ja, sem slišala neke glasove, ampak kolega Jožef Lenart je naslednji razpravljavec in za njim kolegica Jelka Godec. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, spoštovani kolegi, kolegice, draga družba! Mi smo danes tukaj na vašo pobudo in seveda moram reči, da se strinjam s tem, kar ste zapisali v svojem v svojem priporočilu. Korupcija zmanjšuje gospodarsko rast, izčrpava proračun, slabša javne storitve, zato torej ničelna toleranca

kaj lahko pa namesto osebe ali pa recimo skupine, Vlade, naredite za to, da bo situacija šla hitro na boljše. Torej, v Slovenski demokratski stranki bomo podprli ta priporočila. Smo jih poskušali na Odboru za pravosodje tudi zamandmirati, da bi bila še boljša, v neke časovne roke dati. In seveda, da bi delovali resno bi potem morali danes obsoditi ali zagovarjati rumeni karton od Komisije za preprečevanje korupcije, ki jih je v roku 1,5 let, se pravi ena in pol leta, dobilo 7 ministrov te Vlade. Ena polovica ministrov je dobilo rumeni karton oziroma opomin. Nihče o tem nič. To ne moremo zanikati. Potem, če gremo naprej, seveda bom rekel, da zahteva aktualna, da so priporočila aktualna razprava dobrodošla in nekako, ker je pač priporočilo tej Vladi, bom rekel, namenjeno, da kaj naredimo, ga podpiram. Bom pa morda še seveda dodal tole, da aktualni poslanci, vsi včeraj na Odboru za pravosodje dejansko niso pokazali znanja, da bi znali ločiti med kaznivimi dejanji po dejanjih korupcije, se pravi tveganjih in pa dejansko samimi koruptivnimi dejanji. In zaradi tega potem lahko prihaja tudi do tega, da niste pravi glas, da bi opozarjali vaše ministre na te stvari, katere se vam dogajajo ali pa dejansko, če tako rečem, si pač zatiskamo oči, pa hočemo stran od neke bolj aktualne zadeve, ki je do danes ima seveda Svoboda in vaš premier strašansko nizko podporo. Sedaj, če smo nekako sposobni samorefleksije, potem bi se seveda tega morali nekako tudi dotakniti, to razumeti in na to opozarjati in pogledati naprej, seveda ne nazaj. Kajti, verjamem, da je tudi v času vladanja prejšnje vlade bila bila kakšna stvar, ki nam ni bila všeč, ampak v osnovi pa mi dejansko spremljamo in poskušamo stvari postaviti na svoje mesto. Tudi smo dali več takšnih priporočil v preteklosti, ni nobena skrivnost. Sedaj ali je to kaj zaleglo ali ne, je druga zadeva. Vseeno pa imamo za povedati, da smo v nekaj mesecih zadnjih dejansko dobili ogromno naslovov, raznih časnikov, naslovov člankov, kjer se piše kaj vse je pa ta Vlada naredila narobe, ker smo danes že nekako ponavljali. Jaz še enkrat, teh imen, vseh teh iz Vlade, pa tudi dejansko drugih, ki so kakorkoli se dotaknili tega področja, ki bi morda lahko bili obravnavani na KPK ali pa so bili, ne bom vseh bral. Ampak še enkrat, imamo avtokrativno(?) Vlado. In takšna avtokratska vlada ne more prinesti boljše demokracije in stanje na področju demokracije v Sloveniji se nič ne izboljšuje pod Svobodo. In tudi moram reči, da je bilo vidno drastično vtikanje, tudi nekateri ministri so po tiho priznali, zakaj so odšli. Ena takšnih je bila seveda gospa Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, ki pa, če smo odkriti, sama ni vedela zakaj je odšla in tudi poslanci sami niste kakšnega velikega greha našli na njenem delu, pa vseeno ste potrdili, da je odšla. Se pravi, poslanci, bodite to, zakaj ste izvoljeni, glas ljudstva in vaše ministre opomnite in vašo Vlado in vašega predsednika opomnite kadar ni demokratična. Določene stvari, ki so bile na tapeti, seveda takrat so, da so vplivali na določene zakone, da so vplivali na delo ministrice in Ministrstva za kmetijstvo. Partnerica od dr. Goloba, predsednika vlade in tako naprej. In kmetje so prepričani, da je gospa Šinko odšla zaradi tega, ker seveda ministrica ni zagovorila odstrela nutrije. In kmetje so tudi prepričani, da je gospod Brežan odšel zaradi tega, ker je dovolil odstrel medvedov. In če smo bolj kratki, kot pač bom rekel, kolikor nam tudi nekako čas dovoljuje, slovenska sodna veja oblasti je

da bi bili tukaj, da bi pojasnili posamezne pravnomočne primere v zvezi s korupcijo, ampak vemo kako deluje Državni zbor, a ne. Ne vem pa, kaj mislite s tem, da je sodna veja tiho. Včeraj je imelo sodniško društvo izredni občni zbor, kjer so razpravljali o stvareh, ki niso urejene že več kot 20 let. Sodniške plače niso urejene, niti tožilske, vaša vlada je tožilske plače celo znižala. Ta Vlada je imenovala novih 29 tožilcev za to, da se bo lahko tudi pregon korupcije res izvajal. Najboljši pravniki se ne bodo več odločali za sodniške funkcije in državno tožilske funkcije, zato ker vaša vlada ni uredila, ki je bila večkrat na oblasti, ni uredila njihovih plač. Hvala lepa. Kolegica Jelka Godec, beseda je vaša, za njo ima besedo kolega mag. Borut Sajovic. Izvolite. Predstavnica Vlade, vam in vsem ostalim, ki govorite, da Janševa vlada v vseh teh časih, ko je bila na oblasti, ni zadev reševala. Od 33 oziroma 32 let slovenske države je bila Vlada Janeza Janše sedem let, gospa državna sekretarka ali kaj, pač ste predstavnica Vlade iz pravosodja. Dajte se umiriti, pa ne sprašujte poslancev, vi ne ne obtožujte poslancev. Tako da, in to velja tudi seveda za koalicijo glede tega, kako dolgo bila Janševa vlada in za kaj vse Janša ni kriv in zakaj vse vlada SDS ni kriva. Sedem let, to je manj kot 20 % oz. nekje 20 % celotnega časa samostojne Slovenije. Ampak jaz ne vem, zdaj, danes, ko ste odprli ta šov, sami ste ga odprli zato, da boste interpelirali SDS ali sami sebe. Zdaj jaz ne vem, ker mi smo v stališču povedali, jaz sem v stališču povedala, da mi podpiramo odprto razpravo na tem forumu in smo jo odpirali z vsako, ko smo bili tudi v opoziciji. Tole je kar nekaj gradiva preiskovalnih komisij, priporočil, celo knjiga se je pisala o tem in včeraj, na Odboru za pravosodje slišimo, da je zdaj, ko je pa Svoboda, je pa prvič odprta debata o korupciji v Državnem zboru. Jaz res ne vem za vse tiste, ki so v časih od leta 2004, kdaj že prej vodili preiskovalne komisije, so bila vrata kamere zaprte v Državnem zboru? Jaz mislim, da ne. Torej, to ni prva razprava. Daleč od tega. In jaz mislim, da vas najbolj boli nekaj, nekaj ne vas nove obraze, ki pravite, da prej vas ni bilo, zdaj pa ste prišel, zdaj boste pa rešil. Saj tudi pol vas ne bo. Boli vas pa stavek, ki ga je izrekel gospod Repovž enkrat, poslanci v parlamentu niso za to, da bi postavljali vlade. To vas boli. Bližajo se predčasne volitve, očitno, ampak to ni odvisno od vas, to je odvisno od pač globoke države, ki ima vzporedni mehanizem globoke države. Jaz bi priporočala, da si vsaj predlagatelj te seje to knjigo prebere, potem bo vedel, kdo vleče niti in zakaj se določene stvari v tej državi ne morejo zgoditi. Ne zaradi Slovenske demokratske stranke, daleč od tega, ampak zaradi tistih, ki so večini tule noter omenjeni, in ki so bili tudi na preiskovalkah, itn. In ne si predstavljati, da imate to moč, da boste ustavili predčasne volitve ali kakšne druge volitve. Ja, res je, kot je rekel kolega, padajo vam anketni rezultati in potem je treba narediti neko zadevo. Torej, mi ne nasprotujemo razpravi o korupciji, daleč od tega, ne skrivamo se, razpravljamo, kažemo na primere, vaše gradivo, ki je na pol napisano, bom rekla, tudi z navedbami nekih inštitucij, ki ne obstajajo, je nepopolno. In če želite razpravljati res o korupciji, potem morate razpravljati o vseh teh zadevah, ki so tu in še vedno trajajo. In tudi o tem, jaz se tu moram strinjati s kolegom Bakovićem, procesne napake na sodiščih, potem pritiske na priče na sodiščih oziroma izven sodišč, se opravičujem, da ne bo kdo, ampak tudi na sodiščih se dogajajo. Pritiski s strani bivših ministrov, (nadaljevanje) državnega tožilstva recimo. Ko sem preiskovala žilne opornice, sem imela več klicev gospoda Miklavčiča, da ima podatke za mene, da ima ponudbo za mene. Ko pa sem ga vprašala, ali drži, da je gospoda Furlanu dal 200 tisoč, da se ta zadeva ne preiskuje, je bilo pa vse narobe. In najprej sem vprašala gospoda Furlana, ki je bil takrat predsednik specializiranega državnega tožilstva, je to zanikal. Potem sem poklicala gospoda Miklavčiča na zaslišanje, je seveda to tudi zanikal. Nihče ni podal ovadbe zoper teh mojih izvajanj. Potem pa ne boste verjeli, na enkrat pride ovadba zoper mene, da sem spraševala o stvareh, ki se me ne tičejo, kakšna je bila obrazložitev, ovadil me je gospod Furlan? Obrazložitev pa je bila: "Po klicu gospoda Miklavčiča sem se odločil, da bom podal ovadbo." Si lahko mislite, po klicu gospoda Miklavčiča je podal ovadbo? Dvakrat me je ovadil. Najprej, zaradi teh vprašanj, potem pa zaradi tega, ker sem pridobila bančne podatke, ki jih ne bi smela, dala mi jih je banka. Dve krivi ovadbi je podal. Jaz sem podala potem seveda nazaj zaradi krivih ovadb v prijavo. Še danes po, mislim, da štirih letih ne duha ne sluha, ničesar. Torej, takšni so mafijski posli, med drugim. Torej, gospod Lamut, preberite si zadeve in potem razpravljajte o korupciji, o tem zakaj se nič ne da narediti in tudi zaradi pač tega vzporednega mehanizma globoke države se marsikaj ne da narediti. Ne, zaradi Janeza Janše in ne, zaradi Slovenske demokratske stranke. Vi pa imate 53 glasov, pa če izvzamem SD pa Levico, jih imate 41. Pa ni vrag, da tistih pet še ne dobite zraven tudi pri nas? Da podpišemo, oz. vložite zakon, s katerim bi zmanjšali tveganje korupcije. Ne, ne, vi pišete priporočila male, čisto brezvezna priporočila. To smo že mi vlagali, s tem, da smo mi dali celo časovno omejitev, kdaj mora kaj katero ministrstvo narediti, oz. kateri organ. Vi pišete priporočila, z 41 glasovi, najmočnejša koalicijska stranka in potem se gre tukaj na tem mestu interpelacijo SDS. To pa je smešno, gospod Lamut, za to smo se pa danes zelo nasmejali. Drži. Tako, nihče ne podpira korupcije. Nihče, nihče in tudi danes tu tukaj ni nihče rekel, da kdo podpira korupcijo, nihče. In nihče se ne skriva pod mizo ali pa nekje zunaj. Je pa res, da koalicije, vaših koalicijskih partnerjev ni bilo nič v dvorani - predlagatelji ste trije, na cedilu so vas pustili. Zakaj? Ker vedo, da ste skupaj z zvezo, ker vedo, da so ti ta priporočila brezvezna, ker ne bo nič iz tega, če ne boste prinesli zakona. Zakon prinesite! Govorili ste tudi, da si je seveda Janševa SDS podredila vse medije, pa da »janšizem« ne vem kje vse. Vesna Vuković, portal Necenzurirano, sedaj generalna sekretarka Gibanja Svoboda, Petra Bizjak Cirman, nekdanja novinarka RTV Slovenija, direktorica UKOM-a, Robert Golob o Primožu Cirmanu novinarjev portala Necenzurirano in ob možu Petre Bizjak Cirman pravi, da je eden najboljših, če ne celo najboljših raziskovalnih novinarjev v Sloveniji, Blaž Zgaga, nekdanji novinar v kabinetu ministrice za pravosodje, Nika Benedik, nekdanja novinarka Radia Slovenija, kabinet Sanja Ajanović Hoivik, Irena Joveva s POP TV EU poslanka, Marcel Štefančič je vodil okroglo mizo ob sto dneh vlade, itn., da ne bom vsega pač naštevala. Med vašimi poslanci je tudi nekdanja novinarka Tamara Vonta in do nedavnega tudi Mojca Pašek Šetinc - mislim, da sicer poslanski o novinarjih in o tem kako ima pač SDS vse pod kontrolo. Zelo žalostno je tudi, ja, da v teh dneh beremo, da bo afera žilne opornice zastarala. Dvakrat sem bila na sodišču kot priča, na koncu nisem vedela, ali sem jaz obtožena ali tisti, ki tam sedijo, ki so to izvajali. Češ, kaj se pa greste preiskovati zadevo. Toliko o tem. o tem. Tu se zelo močno strinjam s kolegom Bakovićem, ki je govoril o teh zadevah, kako procesno in tako drugače padejo. Torej zamislite se, imate Vlado imate pravosodno ministrstvo imate notranje ministrstvo v glavnem vsa ministrstva pač večinoma tudi vaša pravosodna je SD

želimo da se te zadeve razčistijo, ampak seveda bi pričakovali z vaše strani še enkrat s 53 glasovi, da ne prinesete na dveh straneh napisano priporočilo, 3 sklepe, ki jih potem še, mi smo jih hoteli še z amandmaji bolj konkretno, da bi se terminsko nekako določilo, pa žal ne, žal ne. Torej, danes ni interpelacija SDS, danes ste vsi interpelirali sami

Hvala lepa. Jaz sem si želel, da bi danes namesto resničnostnega šova, kot je bilo predstavljeno v enem stališču, imeli interpelacijo korupcije. Korupcija ni v Sloveniji problem levice, ni problem desnice, ampak katastrofalno sporočilo danes je to, da to ni naš problem, da je to problem nekoga drugega. Korupcija je skupen problem, je pa velika razlika, kako se nanjo odzivamo in kakšna je njena zgodovina. Kot veteran vojne za Slovenijo sem srečal kopico tovarišev, ki so cele dneve in noči preštevali vreče z markami. Nedaleč od tu mi, gospe in gospodje, trgovine z orožjem nikdar in nikoli nismo raziskali, nikdar in nikoli ni bilo želje, ni bilo interesa. Zdaj vam bom prebral 3 trditve, pa naj vsakdo sam pri sebi razmisli na kaj ga spominjajo ob neznanem času, na neznanem kraju, na neugotovljen način. To je bila trditev, ki je bila nekaj tisočkrat retvitana na današnjem omrežju X, nanašala se je pa na afero Patria na Finskem, tudi v Avstriji. Tam so ta čas, ta kraj in ta način znali ugotoviti, pri nas tega nismo znali. In tu je naša velika težava. Takega načina, da bi kraj, čas in dejanje nismo znali ugotoviti, nismo izkoristili tudi v času korona krize, ker se je nabava zaščitne opreme in še česa se veda ne merila v javnem učinku za korist državljank in državljanov, ampak s tem, kako si bodo nekateri z jasnimi povezavami v politiki napolnili žepe z nakupom neuporabnih ventilatorjev, mask in še česa. S temi trditvam in zgodbam, ki sem jih danes poslušal, je približno tako kot z nekim kamionom z maskami, vsi vejo, da nekje je, samo nihče ga še ni našel, pa nazaj ta čudežen kamion ne pride, je izginil. To so bile zgodbe iz zgodovine. Kaj pa letos? Tisto, kar nas je najbolj prepričalo v tem, da je o korupciji, ki je skupen za državo, za narod, za ljudi škodljiv problem, spregovorimo tudi v tem prostoru. Ugledna televizija gledana je nekaj tednov nazaj predstavila prispevek kjer je nekdo z imenom in priimkom (nadaljevanje) rutinsko vajeno kretnjo pobral bankovce z mize, jih preštel in jasno povedal, da jih bo nesel na račun ene od strank. Kakšen je bil naš odziv? Kako smo se na to odzvali? In to je tisto, kar je v tej zgodbi najbolj zaskrbljujoče in slabo. In slišim velikokrat, da kako nam mladi odhajajo, kako je v drugih državah mogoče kakšna obdavčitev drugačna, ugodnejša. Gospod dvakratni doktor, ki je ofer nabirko očitno za eno ali pa za dve stranki pobral, me danes zjutraj, ko sem se peljal v službo, nagovarja iz obcestnega plakata, da je treba odpreti podjetje v Bosni, podjetje v Bosni. In mi smo tiho in se s tem strinjamo. Je to cena, kjer je nekje mogoče davek davek 10 %, korupcije pa še desetkrat več kot pa pri nas. Je to naš cilj? In nobenega od vas ni sram, da bi rekel, dosti je, da bi obsodil njegovo ravnanje. Ne, tega odziva ni bilo. Primerjate kakšni so politiki na levi, na desni? Jaz kljub vsemu mislim, da je kar nekaj razlike, vseeno pa je skupen problem. Omenili ste neko ministrico, našo ministrico, ki ni več ministrica. Znala je potegniti svoje dele odgovornosti, kar je zgovorno in častno dejanje. Pred nekaj dnevi pa je bila imenovana tudi v nek strateški svet ali pa Vlada v senci. Tam sta pa dva kandidata te vlade v senci, ki sta imela resne težave kot ministra z z zakonitostjo. Eden ni vedel, da je treba v hotelu, potem ko ga zapustiš, račun plačati. Ta drug se je pa očitno opekel v trgovini z zaščitno opremo. In zdaj dva taka, v narekovaju, ugledna človeka, ki te zgodbe še nista razčistila, jih nekdo predlaga v strateški svet. Ko se je na Ministrstvu za obrambo ugotovilo, da je razpis, ki išče nove vojake, kadre, zanimanje za Slovensko vojsko, da je problematičen, se je ta razpis ustavil. Poskušalo se bo drugače, še bolj javno, še bolj transparentno. Kako ravna tisti drugi pol resničnostnega šova? Dva, ki sta bila z rokami v marmeladi, sta nagrajena z imenovanjem, da zasedeta mesto v strateškem svetu in zagotovo bosta ministra, ampak ne tako, kot so nekateri govorili o predčasnih volitvah, bo treba počakati pač malo malo dlje. Kaj je pa bistveno za to zgodbo? Bistveno je, da skušamo sistem, ki to preprečuje, in če nam je zgled Danska in Skandinavske države, da sistem nadgradimo. V tem Državnem zboru smo se že z zakonom opredelili in ustrezno nagovorili problem prijaviteljev, problem žvižgačev. Jaz si to štejem kot uspeh in pomembno sporočilo državljankam in državljanom. Povečati je treba učinkovitost v boju s korupcijo v tej državi. V tem mandatu smo že popravljali stečajno zakonodajo, ki tisto področje, kjer je bilo največ prenosa premoženja in lastništva na slamnata podjetja izboljšuje, nadgrajuje in ureja.

kazensko pravne zakonodaje kot pa tudi je treba povečati učinkovitost sodišč. Imamo kopico zgodb, če gremo tudi na tisto, ne v neznani čas, neznan kraj, pa neugotovljen način, tam ni bilo oprostilne zgodbe, tam je bilo zastaranje. V tem je naša težava. In če imamo mi v naši sredini ljudi, ki ne sprejemajo vročilnic sodišč, pa jim tega ne znamo vročiti, ker sami nimajo take odgovornosti, da bi to prevzeli, potem imamo resen problem, vsi, vsi mi. In da zaključim. Vesel sem, da bodo priporočila široko podprta. To pomeni, da je bila ta seja potrebna in na mestu. Zadovoljen sem tudi, da se je spoznalo, da je problematika migracij manj pomembna, kot je boj s korupcijo v tej državi in da problem vsaj za kakšen dan, dva, do ponovne vložitve, ni tako velik kot so še v prejšnjem tednu, zato, da bi preusmerili zgodbo iz plakatiranja dvakratnega doktorja, iz posnetkov, ki se nanašajo na Dars in iz zgodbe, kako velik del sredstev za poplavno varnost ni šel za težko mehanizacijo, ni šel za zidove, ni šel za zadrževalnike nasipe, ampak je šel za financiranje medijev ali pa ene stranke, ki je v 30 letih svojega obstoja zgradila sistem financiranja o katerem bomo še veliko slišali, saj so ugotovitve komisij zelo jasne in pa zgovorne. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobijo besedo še predstavniki Vlade ter predstavnika predlagatelja predloga priporočila. Besedo ima predstavnica Vlade, če želi? (Da.) Mag. Valerija Jelen Kosi, izvolite. Ja, ponovila bi, kar je že povedal poslanec Sajovic. Ministrstvo za pravosodje, Vlada in Državni zbor je sprejel Zakon o zaščiti žvižgačev, kar je izjemno pomemben zakon, ker se bodo lahko tisti, ki bodo ugotovili, da so neke nezakonite ali pa protikorupcijske prakse v javnih in zasebnih podjetjih lahko bolj brez strahu oglašali. Prav tako je bila sprejeta insolvenčna zakonodaja, ki preprečuje v slamnate družbe, kot je bilo rečeno in tudi, da bi odpust obveznosti dobili tisti dolžniki, ki si tega ne zaslužijo. V novembru bo na Vlado dana Resolucija o preprečevanju korupcije, potem jo boste dobili v Državni zbor, kjer jo boste - upam - potrdili, na tej podlagi pa pripravljamo spremembe Zakona o kazenskem postopku, Kazenskem zakoniku, Zakona o zasegu premoženja nezakonitega izvora in seveda organizacijsko zakonodajo, ki se tiče delovanja sodišč in sodnikov in seveda, problem plač sodniških in tožilskih, bomo morali urediti, če želimo, da imamo v teh vrstah res ljudi, ki so sposobni preganjati in soditi tudi te izjemno težke zadeve, ki so povezane s korupcijo. Upam, da seveda boste poslanci prepoznali pomembnost vse te zakonodaje in boste potrdili predlagane zakone. Hvala.

je pa dejstvo, da se je v prejšnjem mandatu oziroma konec prejšnjega mandata, ko je ta stranka vodila Vlado, določene stvari, o katerih danes govorimo in o katerih se danes pogovarjamo, postale bolj simptomatične oziroma so priplavale nekoliko bolj na dan,

Državni zbor prvo mesto, na katerem bi se morali o tem pogovarjati, ne glede na to, ali to predlagajo poslanci koalicije ali poslanci opozicije, neka priporočila, usmeritve tiste veje oblasti, ki na neki način tudi preverja kaj dela izvršna veja oblasti, in prav je tako, so na mestu. Pač mislim, da ima Državni zbor vso pravico, ne glede na to kdo je predlagatelj, da Vladi daje priporočila in da je tudi morda namigne kakšne morebitne usmeritve. Tako da, priporočila, o katerih smo danes razpravljali in se o njih pogovarjali so, po moji oceni, na mestu - seveda nek prvi manjši korak, zagotovo v neki prvi fazi. Ampak slišali smo tudi, da tako Ministrstvo za pravosodje kot ostala pristojna ministrstva in seveda tudi Vlada kot celota jemljejo resno to zadevo. Ta priporočila so nastala predvsem kot odziv na nekatera razkritja zadnjih tednov, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov - jaz ne bom špekuliral kateri - so šla relativno neopažena skozi medijske cikle. Še enkrat spomnim recimo na, mislim da verjetno eno večjih afer zadnjih desetih let, vpogledov v bančne račune določenih posameznikov s strani Urada za preprečevanje pranja denarja, ki ni imel nobene kakšne pravne osnove, še manj pa kakšne druge etične ali pa moralne ali pa karkoli in vemo točno, kako je potekal postopek zamenjave načelnika tega urada, od kod je prišel in lahko seveda samo špekuliramo kakšna je bila njegova naloga in funkcija. In to so stvari, ki po naši oceni ne smejo ostati zakopane nekje v nekih dveh, treh, štirih dneh poročanja, ampak so stvari o katerih se moramo resno pogovarjati in zaradi katerih, vsaj moja ocena je taka, zaradi katerih bi morali ljudje tudi odgovarjati, vsi tisti, ki so bili vpleteni v ta, v tak postopek. Videli smo situacijo z Darsom. Ta je seveda imela več odmeva in je tudi kazala na to, kako si, in tudi o tem sem govoril v začetni predstavitvi, pač nekatere politične stranke jemljejo državo kot nekakšen fevd kot nekakšno kot nekakšno sredstvo s katerim seveda si polnijo strankarske žepe, verjetno kak posameznik tudi svoje lastne žepe in na tak način oškodujejo vse državljanke in državljane, od prvega do zadnjega, razen seveda izvzemajoč njih samih. In tudi to so stvari, ki so nesprejemljive. Zdaj, glede na vse afere iz preteklosti, glede na tudi sodne epiloge nekaterih afer iz preteklosti je upravičeno, da imajo ljudje občutek, da stvari v tej državi ne funkcionirajo in da je potrebno narediti red. Ker iz lastnih izkušenj, ko vidijo recimo, če je kdo vpleten v kakšne sodne postopke, recimo, na to smo pogosto opozarjali, je recimo nek inštitut za nekoga, ki je socialno šibkejši ali pa materialno bolj prikrajšan, brezplačna pravna pomoč ni dovolj. Ti, če nimaš resne ekipe odvetnikov ali pa dragih odvetnikov za sabo, zelo težko recimo konkuriraš z nekim nasprotnikom, pač z neko drugo stranko v postopku, ki ima na drugi strani ekipo odvetnikov itn. In takšne fenomene spremljamo praktično na vseh področjih družbe, kjer pač status nekoga, ki se nekje pojavlja, zelo močno vpliva na to, kakšen je izid bilo katerega procesa, ki bi načeloma v svojih nekih idealnih okoliščinah morali biti enaki za vse in to smo prvenstveno gledali v velikih političnih aferah v tej državi. ljudje, ki so bili tako ali drugače spoznani za krive, so se s proceduralnimi zavlačevanji in zapleti iz tega enostavno izmazali in to ni prav. In to ljudi boli, to ljudi ljudem vzbuja nek občutek, da pač seveda pravna država, socialna država, vsi vidiki družbenega delovanja niso enaki za vse in to je narobe. Mislim, da moramo kot, ne samo kot koalicija, ampak kot Državni zbor, kot država kot taka, narediti neke resne korake proti temu, da se takšne stvari ne dogajajo. Nekatere stvari so sistemske, niso niti nujno vedno vprašanje korupcije kot take, ampak lahko bi rekli nekih institucionaliziranih neenakosti, ki se poganjajo skozi različne družbene institucije. Ampak to so vse stvari o katerih se moramo pogovarjati in ki jih moramo **53. Tako, da iz tega vidika jaz mislim, da ta priporočila daleč od tega, da so bila zlonamerna v smislu, kot so govorili kolegi iz opozicije, me veseli, da jih bomo očitno danes soglasno podprli. Korupcija je po moje neko vprašanje, ki je prečilo politični establishment v zadnjih 30 letih ne diskriminatorno. Pogosto smo govorili ali pa je javnost govorila o tem, kako v bistvu denar v takšnih aferah ni poznal ideoloških barv in na žalost je bilo tudi tako. Kar se lahko naučimo je to, da rečemo temu ne, da rečemo temu dovolj, in da dejansko začnemo delati korake, ki bodo na enak način ne diskriminatorno kaznovali vsakega, ki bo v takšnih, ki se bo znašel v takšnih situacijah. Tako da, ničelna toleranca do korupcije, družbena ničelna toleranca do korupcije je verjetno prvi korak, ki ga moramo doseči, za to, da bomo pa to dosegli, moramo gojiti institucije, ki so za to pristojne in imamo kar nekaj takšnih institucij, od policije, seveda tudi tožilstva, sodišč in verjetno kot neka krona v tej debati tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki bi morala imeti več orodij na razpolago za to, da lahko takšne pristope in takšne prekrške tudi ustrezno kaznuje. Skupaj lahko, edino skupaj lahko vzgojimo neko vzdušje, ki bo seveda tolerantno do korupcije v vsakdanjem življenju, v najnižjih stopnjah našega družbenega delovanja in seveda na koncu tudi najvišje v političnih in tudi gospodarskih krogih. Hvala. Besedo ima še predstavnik predlagatelja, gospod Miha Lamut. Izvoli. hvala še enkrat za besedo. Današnja seja, ki je na javni prostor pripeljala problematiko korupcije je potekala nekako klasično, pričakovano. Klasično v tem smislu, da se je videlo to razhajanje dojemanja enega in drugega političnega prostora do te pereče problematike, medtem ko opozicija, kot po navadi ta klasičen evergreen, poskuša tovrstne razprave relativizirati, se mi o njih pogovarjamo neposredno. Veliko smo poslušali o očitkih, o bančnih računih, o GEN-I-jih, o gospodu Miloviću, ki da ponovno omenim, ni zaposlen v policiji, ni zaposlen v kabinetu v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, ampak je v zaporu, tako kot je bil v zaporu predsednik SDS in njegov svetovalec dr. Snežič. S te strani nismo slišali nič o financiranju nekih specifičnih medijev preko tistih, ki so dobili pogodbe za vzdrževanje vodotokov, dobili bogate anekse, ne slišimo ničesar o zlorabi Urada za preprečevanje pranja denarja, ne slišimo ničesar o spornih nabavah, o brskanjih po računih, ki je šlo celo tako daleč, da so se dotaknili zaposlenih v Rimskokatoliški cerkvi. Strašno. Nič ne slišimo o članih strateškega sveta, nekdanjih ministrov, rednih gostov KPK, pa o vilah in dragih avtomobilih, ampak nič ne de. Mi smo to sejo sklicali, ker mislimo oz. vem, da je naslavljati korupcijo, ki je velik problem, pomembno in pomembno se je o tem pogovarjati javno. Do nečesa pa še ni prišlo v tem poteku seje, in sicer, o točni dikciji priporočil, pa da bodo tisti, ki nas še spremljajo, dejansko na tekočem. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da ob ponovnem porastu koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, integriteto, transparentnost in kaznovalno pravo.

učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja. Tretjič. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da Državnemu zboru v najkrajšem možnem času predloži predlog prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, katero pripravo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije koordinira Komisija za preprečevanje korupcije, to je na mizi, to so priporočila. Z ene strani so bila označena kot nepotrebna, z naše strani pa kot potrebna in bodo pripomogla k temu, da se s korupcijo spopademo učinkoviteje. Prepričani smo, da bo Vlada v tej smeri delovala in korupcijo primerno naslovila ter se proti njej borila. Hvala.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 Vidim, da želja je, če želite razpravljati tudi eden od predstavnikov predlagatelja predloga priporočila ter predstavnik oziroma predstavnica Vlade prosim, da se prav tako prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Odpiram prijavo za razpravo. Kdo želi? Imamo 10 prijavljenih, kar pomeni, da vsak dobi 5 minut.

Skratka, danes se pogovarjamo o taki neljubi temi, ampak žal tukaj je in se ta tema že, tudi izkoreninila. Se ne bo tako hitro in bo še kar trajala, ni pa nova, jo poznamo pa že tudi dlje časa, ampak ko govorimo o korupciji, če čisto plastično povemo, je to zadeva, ki se izkazuje, da nekomu je nekaj premalo, po navadi je to kar v finančnem smislu in nekaterim je toliko premalo, kar je bilo tudi videti v nekem prejšnjem obdobju, da so se oprijemali čisto vseh možnih strategij in načinov, kako bi lahko ena stranka malo bolj ven štrlela po oglasnih kampanjah po svojih lastnih medijih in tako dalje rezultat vsega pa je pohlep po oblasti in tega smo bili deležni. Ko govorimo o korupciji, po nekaterih izračunih, govorimo o vsakem letu primanjkljaj oziroma iz korupcije, imamo tudi številko, da izgine 3 milijone evrov oziroma toliko stane korupcija v naši državi. In bom še enkrat povedal, da je za nas poslance Gibanja svoboda skrajno, bom rekel, da je, v bistvu bom sodelavce opozoril, da je skrajno nespoštljivo od njih, da nas zmerjate, da smo nesposobni, da prirejamo predstavo za javnost, ki nikamor ne pelje. Mi to temo resno jemljemo in še enkrat poudarjam, da resno jemljemo tudi do vseh tistih kjer imamo kanček suma in kjer se karkoli dokaže jih pozivamo k, in seveda jih pozivamo k prevzemanju odgovornosti. Tako nekako bi moglo funkcionirati. Bili smo pa prejšnja leta deležni marsičesa drugega, kakor pa prevzemanje nekih političnih odgovornosti, ampak tega se pri nas zavedamo. Ker sem nov v politiki in bom trdil tisto, kar bom rekel, vem iz prejšnjih časov je bilo to, da kadar se je pojavila kratica SDS, smo jo vsi enako oziroma smo jo vsi enačili s sinonimom za korupcijo. V bistvu to je bil sinonim za korupcijo in to meče v bistvu celo slabo luč na celotno politiko.

iz nekih prejšnjih časov, imamo en izraz, kadija tuži, kadija sudi, in kar je predvsem skregano s čisto z zdravo pametjo. Zavedam se, da je politika odgovorna za oblikovanje okolja, v katerem se korupcija lahko razrašča ali pa poskuša postaviti trden zid. Danes žal ugotavljam, da so nekatere stranke, tudi tiste blizu manj pohlepnim, izkazale za takšne, ki so odgovorne za zaskrbljujočo težavo. Nedvomno pa obstajajo primeri, kjer so nekatere razne, se pravi predstavniki raznih vidnih strank, izkoriščali svoje položaje za lastno korist, namesto, da bi služili ljudem, ki so jih izvolili. Ampak to je pač strukturna težava znotraj strank, ki pač vodijo do nezaupanja v naše institucije in ogroža temelje naše demokracije. In ja, moramo se pogovarjati o preteklih dejanjih, kdo jih je in kdo je v bistvu kriv in kdo je, moramo poklicati na odgovornost, kajti govorimo o dejstvih, ne pa o zarotah, pač, rekla, kazala in še kakšnih konstruktov, ko laž postane resnica. Govorimo o statistikah in številkah, ki se iz leta v leto povečujejo. In to je problem. To je ta politika, neka politika prejšnjih temnih časov, ki je pripeljala danes v to situacijo, kjer smo. In ja, jasno je treba opozoriti na ta problem in jasno je potrebno vzpostaviti korupciji trden zid in to se moramo vsi tu v tej dvorani tega zavedati. Hvala.

Gre za kapitalistično državo, seveda izrazito kapitalistično državo, ki ima pa še izrazit socialni element. Gre za državo, kjer se plačujejo zelo visoki davki, ampak ti davki se plačujejo. Zakaj je Švedska država, ki, kot so mi povedali predstavniki oblasti, tam ima skorajda ničelno stopnjo korupcije? Življenjski standard je tam visok in ljudje imajo tam tudi zelo visoko integriteto. In sama menim, da bo korupcija izkoreninjena takrat, ko bodo imeli ljudje na oblasti, to smo tudi seveda politiki ali pa predvsem politiki, so tudi drugi funkcionarji na oblasti, ki niso politiki, zelo visoko integriteto. Ne verjamem, da se bo ta integriteta v nas zgradila z medsebojnim obtoževanjem, desni, leve, leve, desne. Tudi ne verjamem, da se bo to doseglo s hujšim kaznovanjem. Prav tako ne verjamem v neke ekipe dobrih odvetnikov, ki bodo, recimo, tiste, ki so obtoženi korupcije, reševali pred roko pravice. Vsekakor je potrebna dobra normativna podlaga. Da, to je potrebna. Vsekakor je potrebno, da se pogovarjamo o korupciji. Ja, to je potrebno. Tudi prav je, da se dajejo priporočila tistim, ki so najbolj odgovorni za to, da se korupcija izkorenini. Slišali smo danes, da sodni postopki pri nas niso bili uspešni. Zakaj niso bili uspešni? Veliko je dejavnikov, da niso bili uspešni. In daleč od tega, da je bilo samo izkoriščanje procesnih kavtel. Zelo veliko je tudi na tem, kakšno sodno oblast imamo in kako spoštujemo to sodno oblast in kakšne pogoje ji nudimo za njeno delo. To je prva stvar vsaj zame, da se bodo sodni postopki pripeljali do konca. Korupcija bo torej v neki državi premagana takrat, ko bo zavest dovolj visoka in ko bo integriteta v odločevalcih zgrajena. In to bo takrat, ko bomo imeli vsi visoko stopnjo varnosti in ko se bomo v teh okvirih varnosti lahko svobodno gibali. Visoka stopnja varnosti pomeni, da bomo imeli nagnjenje do korupcije veliko manjše. Tako je pač v razvitih državah. Do tam imamo še kar nekaj. Prav pa je da se pogovarjamo o aferah, ki jih imamo za koruptivne, o aferah, ki so se končale tako, da frustrirajo. Prav je, da se **56. ampak žal pravijo, vsak človek ima svojo ceno. Seveda vsak si zdaj to lahko razlaga po svoje. Ampak ponovno, varnost v neki državi, in tu govorim o materialni varnosti, psihološki varnosti, pravni varnosti, mora biti tako visoka, da ni več potrebe po tem, da bi se nekdo lahko kakorkoli prodal. In še nekaj pride s tem, zaupanje državljanov. Ko je v neki državi zaupanje državljanov v državne institucije visoko, takrat je tudi korupcije zelo malo. Tako da jaz mislim, da vsi tukaj seveda si želimo, da bi bilo teh primerov koruptivnih čim manj, da bi da bi se bilo tudi o tem, potem potrebno čim manj pogovarjati, bomo pa to dosegli, tako kot sem rekla, z visoko stopnjo varnosti, takšno in drugačno, in pa potem svobodo v okviru te varnosti. Vsi tukaj se moramo zavedati, da tisto, kar nas dela nedojemljive za korupcijo je predvsem visoka stopnja integritete in jaz upam, da jo imamo tukaj vsi že sedaj visoko. Hvala lepa.

Državnega zbora, že v bivši službi, ko se niste uklonili politiki, tako kot se je vodja vašega sodišča in vas neupravičeno odstavila in potem tudi mislim, da vam položaja ni vrnila in niti opravičil se vam ni nihče. Kolikor vem, tudi predsednik takrat Vrhovnega sodišča ni reagiral. Tudi sama jo imam. Tudi sama sem po desetih letih dela na sodišču v Mariboru zoper okrožno sodišče vložila tri tožbe in vse tri sem tudi dobila nasproti mene. V postopku sem imela štiri predsednike sodišč. Kakšne pritiske sem za to doživljala, o tem raje ne bi, ampak na svoja dejanja sem ponosna. In da, nekateri nimamo cene, zato je zame tudi zelo vprašljivo nastopanje recimo določenih strokovnjakov, na FDV: gospod Verčič, teoretik odnosov z javnostjo, ki ve torej, kaj počne, ko prodaja spine sedaj ob vsesplošni histeriji nad največjo koruptivno in nesposobno Vlado - to bi naj bili seveda mi, ne v vsej zgodovini krivi za vse kar se je v 30 letih tukaj nakopičilo -, ki govori o tem kako poslanci, ta Vlada ne bo padla zato, ker tukaj poslanci sedimo in se mastimo za tem kar dobimo. Koliko pa dobimo? Jaz dobim manj kot sem, namreč od teh 3 tisoč evrov, ker ljudje vedo Neto plače dam 700 za stanovanje in 800 za potne stroške, ki jih ne dobim povrnjene zato, ker imam tukaj službeno stanovanje, ostane mi torej nekje tisoč 500, tisoč

in nekateri pač nismo podkupljivi in nekateri pač nismo tukaj in sramota je, da si dovolijo. Jaz sem pogledala, tri dni zaporedoma je ista oseba to v medijih lansirala, profesor, ki ve, kaj dela, teoretik odnosov z javnostjo. Tukaj sem za to, da spremenimo nekaj. Zgrožena sem, kolikor sem pač sploh lahko, nad dejanji SDS zgrožena, ker to je bolj težko. Vemo, da med covidom, se prav spomnim, vsak dan si mislil, da ni šlo nižje, ampak pri vas gre vedno nižje. A vi se zgražate, da tukaj obravnavamo korupcijo pa ali se hecate, se vi hecate? Vi se zgražate, da mi po letih pa pol aktivno opozarjamo, da začnemo naslavljati in vemo, da

kupčkanje pri določenih in sodelovanje pri določenih zadevah, pa vemo. Parlament ima nadzorno funkcijo in v okviru te funkcije podpiramo Vlado in tudi, mogoče, dajemo še v ospredje, da se čim aktivneje pristopi. Sicer, kot sem že povedala, bomo pač tudi pričeli, jaz že v mislih imam in bom pričela z, tudi poslanskimi zakoni, zato smo tudi parlamentarci tu, ne samo, da obravnavamo pleme. Zdaj, tukaj smo imeli sedaj predstavo tudi vašega delovanja, vi pravite "reality šov". Res je. Gospod, to je za vas cirkus, parlament, kajne. Tu vidimo neke posnetke nekih Bosancev, ste predvajali, dokazi za GEN-I, razumete, sprašujete, govorite o računih GEN-I, ponavljate ene in iste laži. Že Hitler je v Mein kampf-u napisal, stokrat ponovi laž in bo resnica. Kje imate vi kakšne? / se, zakaj neki postopki niso končani, pa saj sploh začeti niso, če ni utemeljenega suma, se postopki ne začnejo. Vesno Vuković tukaj vlečete skupaj. Ali ste, ali ste dali kakšno prijavo ali se kaj dogaja? Pa daj nehajte no že, lepo prosim, pa kdo vam bo sploh nasedel, lepo prosim, Ali ste za vse to, o čemer govorite, komu prijavili? Seveda ne, saj se nič ne dogaja, ker ničesar ni. 8. marec vlečete tukaj. Vi ste v času Janeza Janše, ste dali duplo, / znak dvojno denarja, vi 8. marcu, katerega zakone ste tukaj podpirali, vi, samo da, pomeni da. Stroka je bila složno proti, tako sodišče kot odvetniki, kot tožilci, vi ste podprli tukaj stisko…

predlagate sprejem nekih sklepov in piše, zaradi porasta koruptivnih dejanj. Torej, vi ugotavljate, da v letu in pol, kar vladate, zaradi porasta koruptivnih dejanj v času vaše Vlade, je potrebno sprejeti neka anemična priporočila, ki bodo pa zdaj učinkovala in se bo zgodilo kaj? Najprej moram pa povedati, da vsakič, ko poslušam gospoda Sajovica, vodjo Poslanske skupine Svobode, se malo hudomušno razveselim, ker v kolikor ima vnuke in v kolikor so ti vnuki take starosti, da jim je treba še brati pravljice, moram reči, da morajo biti izjemno zadovoljni z njim. Torej, je pa povedal nekaj gospod Sajovic, s čimer se je mogoče strinjati, da je korupcija naš skupen problem, to pa drži, in da je potrebno se ustrezno odzivati na njo. Tudi drži. In kakšen je ta vaš, po vašem mnenju ustrezen odziv na korupcijo v tej državi po letu in pol? To, da predlagate tri anemična priporočila brez kakršnihkoli rokov v svoji lastni Vladi

ker če v enem letu pride več kot petkrat več nezakonitih ljudi v državo, ki bodo počasi ostali v tem žepu, potem je to velik varnostni problem za vsakega državljana te države, kot je korupcija velik problem za vsakega državljana te države. In kaj je boj proti korupciji? Gotovo odprti postopki, transparentni postopki, nobenih čakalnih vrst nikjer, nobenih čakalnih vrst nikjer in tako naprej, da ne naštevam. Če se imajo vsi možnost prijaviti, če so ti postopki taki, da ni nepotrebnih ovir za to, da lahko dostopajo do javnih poslov, državnih poslov, poslov, če ni čakalnih vrst v zdravstvu in tako naprej, potem je to breme teh koruptivnih, kajne, priložnosti bistveno manjše ali ga sploh ni. Zaradi teh vaših priporočil, glejte, se ne bo nič zgodilo, smejejo se vam lahko tisti, ki zdaj v tem vašem kalnem bazenu ribarijo in to uspešno. Poglejte, nedolgo tega nazaj ste izbrali izvajalca za prenovo negovalne bolnišnice v Mariboru, za 4,3 milijone evrov višjo vrednost, kot jo je ponudil najugodnejši izvajalec, ki je mimogrede sposoben to narediti, ker je prenovil v štirih mesecih hotel na Brdu, za štirikrat manjšo ceno kot ga je hotela prenoviti prejšnja Šarčeva vlada. 4,3 Milijone. Kje mislite, da je korupcija? Pri onem, ki je ponudil 10 milijonov ali pri tistem, ki ste ga izbrali in je ponudil 15 milijonov in je potem Državna revizijska komisija morala to vašo odločitev zradirati? In potem poslušamo danes tukaj o gospodu Snežiču na nekih plakatih iz januarja letos, - iz januarja letos -, kjer piše, da odpira vrata. Zdaj, jaz ne vem, če je odpiranje vrat kaznivo in koruptivno, potem bi morali organi **58. Mimogrede, gre za gospoda, ki je bivši fant od Tine, tiste Tine, katere fant je sedaj vaš predsednik Vlade gospod Golob, da smo si na jasnem za koga gre. In poslušamo nebuloze o tem, da je šel denar od urejanja vodotokov. Zakaj že? Za neko obvodno financiranje Slovenske demokratske stranke. Ma oprostite ali ste vi normalni? Računsko sodišče vsako leto revidira poslovanje političnih strank. Torej je popolnoma nesposobno, ker nobenega ugodnega financiranja v vseh teh letih ni ugotovilo in pazite, v poplavni zakon ste v 2. odstavek 50. člena napisali - kaj - kar smo mi želeli z amandmajem odpraviti, 50 % pribitek na te iste pogodbe, za katere vi trdite, da je bilo iz njih financirano ne vem kaj. Se pravi prej, ko so bile prenizke vrednosti v teh pogodbah, ki so bile oddane v času naše vlade, naj bi bila korupcija, po vašem mnenju. Zdaj, ko ste pa uzakonili 50 % pribitek na te cene za vse, kar se bo delalo v okviru protipoplavne sanacije in varnosti pa to ni korupcija. res bi bil čas, da se pogledate v ogledalo, danes na tej seji se žal ne morete, ker si ga sami sebe nastavljate in vidite v njem neko ugodno sliko, ki je žal več ni, ogledalo je tudi razbito in vam kaže neko podobo, ki ji niti vi več ne verjamete, niti vi ji več ne verjamete. In skrajni čas bi bil, da s temi manipulacijami nehate. Za zaključek, ne pozabite s katerimi besedami je odšla vaša notranja ministrica pred letom dni, citirala je tožilca Falconeja. Kdo je bil Falcone? Falcone je bil tisti tožilec, ki je pred sodišče postavil 474 mafijcev, od tega jih je bilo 360 obsojenih, čez nekaj časa ga je pa mafija skupaj z ženo ubila v atentatu. In takrat vam je citirala njegove besede: "Tisti, ki hodi s sklonjeno glavo in molči, ko bi moral spregovoriti, umre večkrat. Tisti, ki hodi z dvignjeno glavo in govori na glas, umre samo enkrat." Mislim, da kakšen dodaten komentar k temu, kar počnete tudi s svojimi lastnimi ljudmi, ni potreben.

sicer lepo, da tako vneto SDS brani gospo Bobnar zadnje čase, ampak vseeno, pri tem naj se izogiba žalitvam kolegov. Prav? Prosim. Gospa Lena Grgurevič, to ni bilo postopkovno, tako da vas opominjam drugič, ko boste želela postopkovno, bomo najprej vprašali na kateri člen Poslovnika želite postopkovno, to ni bilo postopkovno. In gospod Černač ni nobenega žalil v razpravi. Gremo naprej. Besedo dobi gospa Jelka Godec. Hvala. Jaz bom zdaj še enkrat pač ponovila zadevo, bi prosila odgovor, če je še kateri od poslancev koalicije za mano, da mi razloži, v katerem delu poslanci Slovenske demokratske stranke danes oporekamo tej seji, v katerem delu? V katerem delu poslanci Slovenske demokratske stranke danes oporekamo tej seji, razpravi o korupciji? Aktivno sodelujemo, edini, edini poleg vas gospod Baković pa Tašner Vatovec kot predlagatelj izjeme. Torej ne, ja smo za to, da se zadeva še ponovno že ne vem kolikokrat na javni sceni izpostavi in se govori o tem in potem slišali smo pa zdajle eno nevarno zadevo, da se o določenih domnevnih korupcijskih zadevah ne sliši v medijih, da mediji ne poročajo ali so mediji tožniki in sodniki. Ne, mi imamo za to inštitucije, ampak nekdo, nekateri želijo, da se določene ljudi medijsko linča še prej, preden sploh postopek steče in to je nevarno, češ določene stvari so šle tiho mimo medijev, poročalo se je le dva dni, to je omenil predlagatelj in niso mediji, tožniki in sodniki, to je nevarno početje. Torej linčati **59. in jaz si ne bi dovolila in nikoli se nisem dovolila obtoževati nekoga, če nisem imela papirjev. In ja, kolegica, sem prijavila. Prva preiskovalna komisija, ki je bila, ki je dala sume, naznanitev kaznivih dejanj je bila žilne opornice in je bilo to na sodišču in je na sodišču.

in danes bomo tudi, ker smo aktivno sodelovali na tej seji s primeri, z odpiranjem primerov, na podlagi tudi oz. predvsem papirjev, ki jih imamo, dokaznih. In ne, eden je rekel, tamle se je slišalo. Bomo podprli ta priporočila, čeprav sem povedala, da so benigna, da so nesmiselna. Zakaj? Zato ker prvo kot prvo, nimajo niti terminsko opredeljeno kdaj naj vlada to naredi in takšna priporočila nič ne pomenijo. Prej je bilo rečeno, da imamo zakone takšne, da se lahko Brane Grims izogne oddajanju vile. Legalni lastnik, mislim, kupil vse legalno, ampak on se je izognil, zato ker je zakon tak. Baje so pa to manjše spremembe. Jaz sem prej Braneta v hecu vprašala, če bo sam napisal takšen zakon, ker ga je, gospa Lena,

Tako da, še enkrat. Nihče v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne nasprotuje tej seji, aktivno sodelujemo, podprli bomo te vaše predloge, čeprav opozarjamo, da glede na to, da so medli, benigni, ne bo nobenih sprememb, če se zakonodaja v resnici ne bo začela spreminjati. In še enkrat, s takšno močjo, kot jo imate v Državnem zboru, ki je do zdaj ni imela nobena vlada, v tem obdobju, bom rekla 15. let, bi to morali že storiti, bi to moralo biti na mizi. In nobena sla po oblasti nas ne žene, ker nismo na oblasti, smo pa prebrali od bivše poslanke oz. od poslanke Svobode, da pa to nekoga žene močno in za to ostaja v sedlu. In tudi zato ta seja danes. In, mogoče še malo za šalo pa res za hecno, o glupih davkih. Saj tudi vi sprejemate takšne glupe davke, da ljudi boli. Res. Davek na, oziroma nov davek, solidarnostni prispevek, ki ste sami ugotovili, da je glupi davek in ste ga po nujnem postopku ukinili. Potem ste, imate glupe davke, ki bodo močno boleli ljudi, dodatno zavarovali zdravstveno zavarovanje, močno boleli, ampak en glupi davek ste pa le ukinili. da, predno začnete s kakšnimi zakonskimi zadevami, jaz upam, da bodo na Vladi začeli razmišljati s pravo glavo. Hvala.

V moji prvi razpravi sem pravzaprav opozoril na nekaj razlogov, ki otežujejo preiskavo korupcije in jaz sem vesel, da se kar nekaj poslancev, kolegov z menoj tukaj strinja, in tudi z mojo razpravo. res je tudi, da ta koalicija sedaj ima priložnost spremeniti in želim si, da bi se to tudi zgodilo. Zakonodaja o korupciji pravzaprav niti ne bi smela imeti, spoštovana kolegica, ne bi smela imeti težav z večino v Državnem zboru, koliko jih ima, ampak tako kot danes razpravljate o tem, da ste na strani, ki ki se spopada s korupcijo, tako tudi ob spremembi zakonodaje v katerikoli vladi ne bi smelo biti težav z glasovi, ne bi smelo. Glejte in, a dejstvo pa je, da mi nismo izkoristili veliko priložnosti, ki smo jih do zdaj imeli, da bi to storili. In padle so težke zadeve, torej na sodišču so padle težke zadeve, storilci niso bili kaznovani, nastala je velika premoženjska škoda za našo državo, tako da, vse to pravzaprav kaže na to, da

Jaz se zdaj drugi mandat. Moram reči, da v vsakem mandatu nekaj nekdo poskuša, pa potem najdemo na drugi strani neke razloge, da se to ne bi uresničilo. Tako da res še enkrat povem tisto, da če imamo resnično željo se boriti proti korupciji, potem imamo možnost in tudi dolžnost, da nekaj storimo, če ne, kot sem že prej rekel, pojdimo domov. Kar se tiče pa razprave prej kolegov, kolega in izjave dr. Breclja, ki je pač govoril o korupciji Socialnih demokratov pa lahko povem, da se mi zdi malce neodgovorno, da se nekdo, ki ga seveda sicer cenim, da se nekako pavšalno obsoja stranko. Lahko povem, da sam kot član te stranke sem prizadet glede na to izjavo in dejansko pozivam dr. Breclja, da če še ni, da naj čim prej naznani organom pregona vse to kar ima in seveda in tudi posreduje vse dokaze, ki jih ima v zvezi s tem, kar je po Zakonu o kazenskem postopku seveda lahko stori vsak organ, ki pa izvajajo javna pooblastila, pa so dolžni naznaniti kazniva dejanja. Tako da niti jaz sam osebno, niti moji kolegi poslanci, niti vodstvo stranke SD nimamo nobenih težav s tem, da se pokaže s prstom tudi na našo stranko in seveda, da se to, potem tudi procesira tako kot je to potrebno. Resnično nimam nobenih težav. Zato tudi danes razpravljam tako širše, ne politično in ne strankarsko. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Res je čas, res je čas, da stopimo skupaj tukaj, če imamo vsi to željo in interes in tukaj nekaj naredimo. In tukaj ne sme biti poziv opozicije, opozicije, koalicije in ne vem kaj, ampak glas proti je glas za

hvala za besedo še enkrat. Zdaj se bi najprej odzval na besede kolega Baković. Verjamem, da bo kirurg Erik Brecelj naznanil to KPK, če še ni. Zdaj me sicer čudi, da že skoraj eno leto vodi strateški svet, zakonodajnega predloga, ki bi dal prvi korak k reformi zdravstva na primer preoblikovanje ZZZS, digitalizacija zdravstva, itn. tega pa še jaz sam nisem videl, ne prebral nobenega osnutka in se mi zdi, da ste ga celo vi takrat enkrat umaknili, potem ne vem kje je zdaj ta zakon je - upam, da ga čim prej sprejmemo. Zdaj pa stališče Vlade glede na vaše predloge: "Obsodba koruptivnih ravnanj in zgled nosilcev javnih funkcij je pri tem še posebej pomembna. Ustrezen pravni okvir je prvi korak." - to je Vlada vam odgovorila, torej vaša lastna koalicijska Vlada. Ja, pravni okvir je prvi korak, ampak, a veste kaj se je pa začelo z novim Gibanjem Svobodo v tem mandatu? Da so celo lobije oz. t. i. koruptivna dejanja dali v ta pravni okvir. Poglejte, pa bom samo naštel in to so javni podatki: Teodor Uranič, Aleš Rezar, Nataša Avšič Bogovič - trije člani Odbora za infrastrukturo, trije poslanci največje koalicijske stranke so tako na odboru kot, potem v Državnem zboru glasovali za zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vsi trije poslanci imajo, kot velevajo pravila, najbrž zamrznjen status pri bivšem delodajalcu, to je Gen-i, ki se ukvarja s točno tem, s proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira energije, torej sonca. Pa s tem ne bi bilo nič narobe, ampak spoštovani kolegi, vi ste uzakonili, da se lahko za ustavljanje foto napetostnih naprav uveljavlja javna korist, 3. člen tega zakona. To pomeni, kjerkoli lahko gradimo panele.

sem vesel, da bodo dobički državnega, sicer podjetja Gen-I veliki, ampak to pomeni, da boste tudi najbrž vi dobre provizije dobili, ko se boste po volitvah vrnili na delovno mesto in zato se najbrž veselite tudi teh že omenjenih predčasnih volitev. In naj še podkrepim svoje domneve in tudi javno prijavo na KPK. Če smo v prejšnji vladi, v vladi Janeza Janše želeli se izogniti postavljanju zasebnih vil ob vodi ali na vodnem zemljišču in potem je na referendumu vse to padlo pa če bi tisti referendum uspel bi bilo manj škode. V avgustovskih poplavah ste vi novelirali ta isti zakon o vodah in eksplicitno napisali, da se lahko na vodnem zemljišču in na vodovarstvenih območjih postavljajo fotonapetostne naprave, kjer ima monopol v naši državi Gen-I. In še enkrat ponavljam, to je delodajalec, bivši delodajalec kar nekaj poslanskih kolegov, novih obrazov iz največje koalicijske stranke. To je en tak klasičen primer, ki ga, upam da, tudi KPK spremlja. Kajti, če lahko ministrica Švarc Pipan zamrzne, ker je ministrica, sodelovanje s svojim espejem, ne vem kako veljajo v naši državi pravila, kjer lahko poslanci glasujejo za svoje dobičke, ko se bodo vrnili nazaj v svoje podjetje. Tako, da jaz predlagam, prva stvar ki je,

Prosim, da opozorite kolega Hoivika, ker laže. Jaz vam bom dala, zdaj pa dosti, zdaj bom dala pač na Kolegij, ker lažete. Lažete, tako kot številni tukaj pri vas danes. Lagali ste, da sem včeraj rekla, da so bili dobički Gen-I večji zaradi tega. Ne, vi ste se spravili na Gen-I, tako kot danes, v številnih lažeh. Jaz sem govorila, da je Gen-I ustanovil predsednik skupaj še, ne vem, ali z dvema ali s kolikimi. Firma ima na koncu 700 zaposlenih. Govorili smo o uničevanju državnih podjetij, ki ste jih vse po vrsti s s postavljanjem tako kot v pošti in tako dalje pripeljali v rdeče espejevce na čelo pošte v številke in potem primerjali, ker ste se na Gen-I spravljali. Tako da, lagali ste pravkar tukaj pred očmi javnosti, tako kot zavajajo in lažejo prej vaši kolegi poslanci. Danes smo imeli o gospodu Fišerju, kako ga je KPK, obsodila, seveda pa ne pove potem kolega Kaloh, ker to je vaš modus operandi, da je bil na koncu, sodišče ga je

Braslovče, SDS, župani, gradnje objektov oziroma za to plačujemo sedaj vsi milijone in tako dalje. Tako, da prosim, da začne se enkrat tukaj in tudi laži, jaz pozivam vse, da vlagajo tožbe zoper laži, ki se tukaj izvajajo, ker ste odgovorni civilno, če ne drugače

Bom dal postopkovno. Samo najprej gospa Grgurevič, zdaj ste že drugič zlorabili postopkovni predlog za razpravo in polemiko s kolegom poslancem, kar ni v skladu s postopkovnim predlogom, zato vam izrekam opomin. Kar se tiče laži boste pa preverili v magnetogramih. In takrat boste lahko sprožili kakršenkoli postopek…/oglašanje iz klopi/ Zdaj pa prosim, jaz imam besedo, ne vi in obnašajte se tako, kot je temu parlamentu primerno.

po 76. členu sem zahteval, da izrečete kolegici Leni Grgurevič opomin, ker je kršila red na seji Državnega zbora. Hvala lepa.

v stranki SDS, tako kot sem tudi jaz v Svobodi. Zdaj zadeva kar se tiče tega lobističnega zakona, samo toliko, da to razčistimo, ko vam gre toliko v nos je tako, da mi res zaostajamo in vsi kazalci so, kar se tiče proizvodnje zelene energije in energetske neodvisnosti 2050 vemo, da smo tukaj od zadaj in sam iz tega naslova in tega zaveze do Evropske unije iz iz tega naslova je tudi produkt ta zakon. Tako, da o tem lobističnem in tako naprej je brez veze, to sem vam že enkrat povedal, isto vam, isto poslancu Zvonku, v bistvu to GEN-I izpostavljate, zato ker jasno, imate veliko masla na glavi, kar se tiče korupcije in bi to raje malo o GEN-i se pogovarjali, ampak to je všeč verjetno tudi GEN-I, ker ni, ker brezplačno reklamo delate, je pa to verjetno vaša neka mokra želja, ki jo imate, ampak verjemite, tam ne boste nikoli zaposlen, je pa res dobro podjetje, ki ga je včasih vodil predsednik Vlade, zdaj ga pa več ne vodi in jaz ne vem kaj vas še kar moti, da je uspešno in tudi takrat je bil uspešno, pa ste ga hoteli uničiti. Zdaj pa gremo naprej. Jaz in tudi večina nas tu, poslancev, poslank Svobode, zakaj smo se spravili v politiko? Ravno iz tega, ker je beseda korupcija je nedopustna in nesprejemljiva in to, ko smo gledali jasno, da nas moti in lahko mirno povem, ja, to je bil razlog, da sem tudi jaz vstopil. Jaz sem Zasavec in sem ponosen za to, da sem Zasavec, tudi ne trudim se neke spakedrajščine govoriti, govorim zasavsko tu, da me boste zastopali vsi in vam povem, da to kar se dogaja s korupcijo in vse te ostale stvari, mi smo zagrizli v neko jabolko, imenujejo se pa interesna združenja. Zdaj, treba je razumeti, interesna združenja so pa neznane oblike in neznane barve, to je samo barva interesa, tako da ne boste samo mislili, da je rumeno modra in tako naprej, ampak večinoma se srečamo z rumeno barvo modro barvo na koncu. na koncu. V bistvu smo še veseli, ker premier Vlade dr. Robert Golob je eden največjih sovražnikov korupcije, njegova toleranca za korupcijo je nič in to bi morali vedeti in zato je problem z interesnimi združenji. Za to nas nabijajo, vsak katere stvari se lotimo, ali naj bo to zdravstvo ali naj bo to sociala ali naj bo to gospodarstvo, karkoli, se najdejo neka združenja, gospodarstveniki, poslovni klubi in ostale zadeve, ki jih to moti. Ja, zato ker določene stvari ne morejo delati in zato nas rušijo in preko medijev in preko ostalih. Tako, da ljudje ne se pustiti zavajati takim stvarem in korupcija, glupi davki, uživanje na jahtah, igranje golfa z dobavitelji, to so stvari, ki smo jih hoteli s tem tudi izpostaviti, da ne bodo ljudje pozabili, kaj se je dogajalo. Težko je zdaj nam govoriti, pa ne vem, da je nekdo, izpostavil tudi Milović, če se spomnim priimka. Ja, mi smo veseli, glede na to, kako se premier proti tem interesnim skupnostim bori, da je sploh še živ. Jaz sem se bal, da bo prišlo do zadeve, tudi Kramberger, resno, tega smo se bali, pa hvala bogu, da je še živ. Vi pa omenjate gospoda Milovića, ne vem kaj tam dela ali karkoli, ampak to je samo neko odvračanje teh stvari pa imate pa tu koruptivna dejanja vaše vlade Dars, primer poslanec Černač,

In ta oseba, neki dvojni, ko, ne vem, sem pozabil njegov priimek, nek dvojni doktor, je bil cimer vašega velikega vodje, sta bila skupaj cimra. In potem so tu še neke Đuđić, itn. Glejte, to so stvari, ki se ne pozabijo in to ste počeli. In tisti, ki hodi z dvignjeno glavo, ste prav povedali, poslanec Černač, umre samo enkrat, jaz upam, da bo čim kasneje, in želim tudi mu dobro okrevanje zdajle, ko je na operaciji jutri. Hvala Hvala. Naslednji dobi besedo mag. Branko Grims, izvoli. hvala za besedo. Še enkrat vsem lep pozdrav. Izhodišče je odlično postavil prvi iz koalicije, ki je zdajle pri delitvi časa spregovoril, ko je izjavil naslednje, »v koaliciji korupcijo jemljete zelo resno«, in to ste tudi dokazali, kajti potrdili ste osebo za neko funkcijo, za katero je bilo uradno rečeno, da je koruptivno ravnala. Potrdili ste gospod Lobnikarja za svetovalca komisije, čeprav gre za očiten konflikt interesov, saj ga je celo policija zaslišala v zadevi, ki sodi v pristojnost te preiskovalne komisije, kar seveda pomeni, da je koruptivno, očitno koruptivno ravnanje z njegove strani in s strani tistih, ki ste za to glasovali. Preprečili ste oblikovanje preiskovalke ali drugih načinov učinkovite preiskave, kar se je dogajalo v zvezi z GEN-I in gospod Golobom na Balkanu, od tistih 15 % o katerih je bilo danes govora, pa do prenašanja denarja, pa do identitete, pa še o čem bi lahko govorili. Vse to so stvari, ki so ostale nedorečene in odprte in seveda dajejo dvom, dajejo očiten videz koruptnega ravnanja. In za konec. Ravno danes, ko ste prej rekli, da nekateri ministri imajo pa opomin s strani KPK in to ste rekli s strani koalicije. Poglejte, KPK je dejansko prav danes sedmim ministrom vlade izrekel opomin, pa jih preberem. Zakon so kršili: Matej Arčon, Tanja Fajon, Boštjan Poklukar, Emilija Stojmenova Duh, Dominika Švarc Pipan, Sanja Ajanović Hojnik in Danijel Bešič Loredan. To, prosim, je danes objavljeno s strani KPK. To se pravi, dejansko je očitno, da v koaliciji zelo resno jemljete korupcijo in jo očitno tudi izvajate. Vsekakor je pa to samo potrditev tistega kar sem na začetku že postavil kot očitno tezo, samo en način je, kar lahko ta Vlada dobrega stori za Slovenijo in samo en način je, kar lahko ta koalicija in njena vlada storita za dejanski učinkovit boj proti korupciji. Tudi tisti, ki se sprejemajo zakone s katerimi se raznim nevladnikom, pa raznim predstavnikom oziroma podjetjem energetskega lobija od koder so posamezniki prišli in kamor se bodo očitno vrnili, preliva cele milijone, kar je za mene osebno institucionalizirana oblika korupcije. Taki ljudje bi se morali iz takega odločanja izločiti. Kaj torej lahko storite? Odstopite gospe in gospodje, to je edino dobro kar vi lahko storite za Slovenijo in edino učinkovito kar lahko storite za boj proti korupciji. Vse ostalo je sprenevedanje in zaradi tega bi bilo danes edino pravilno, če bi od tod odšli z dogovorom, da gremo čim prej na volitve, da se Sloveniji omogoči, da zadiha s polnimi pljuči, brez korupcije, razvojno spet varno, brez poplave ilegalnih migrantov, in da Slovenija zaživi tako kot si ljudje, Slovenke in Slovenci tudi po Ustavi zaslužimo, da živimo v blaginji, in da živimo varno. Za Slovenijo gre.

ne bo več z nekimi rokohitrskimi spretnimi postopki odvetnikov izločalo dokazov. Zgolj en primer. Pa dajva, gospod Grims, že zaključiti ta najin teden. Preveč se druživa. Dr. Lobnikar nima dostopa do terminskega časa naše preiskovalne komisije. To povem še enkrat, mislim, da je javnost dojela, da so tudi otroci v vrtcu že dojeli. Dajmo tu končati. Kakovostno delo politika zajema več vidikov, od osnovne predanosti javnemu dobremu, zavezanosti integriteti, etiki, zavezanosti dialogu in sodelovanja, sposobnost spoštljive komunikacije, poleg tega pa tudi sprejemanje kritike. Eden od mojih ljubših politikov je nedavno dejal: "V politiki moraš imeti trdo kožo in se ne jokati za čisto vsako besedo." Kaj pa prinese preprečevanje korupcije, če smo že na začetku, v uvodnem govoru sem povedal, kaj korupcija slabega prinaša družbi, kaj pa, ko bomo tam, kjer si želimo, da korupcijo preprečimo? Povečanje zaupanja v javne institucije, nenazadnje tudi v politiko. Povečanje občutka varnosti spodbuja moč pravičnosti, pospešuje gospodarsko rast, krepi demokracijo. Skratka, več dobrega za vse. In zato bi mi morali biti tu, zato sem vesel, da bomo priporočila sprejeli in gledali naprej v pozitivno smer.

gospoda, ki je zdajle govoril opozorite, da bomo očitno še precej časa preživeli skupaj, kajti ravnokar je bilo objavljeno, da je gospa Tatjana Bobnar na parlamentarno preiskovalno komisijo poslala pisna dokazila o krivem pričanju prič pred komisijo: Boštjana Poklukarja, Branka Lobnikarja, Tine Heferle in Barbare Kolenko Helbl. Očitno je torej tema, o kateri danes govorimo, izjemno pereča in bomo o njej še govorili. Hvala. To ni bilo postopkovno. Predlagam, da zaključimo. S tem zaključujem splošno razpravo. K predlogu priporočila matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja. Glasovanje o predlogu priporočila bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez 15 min, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 55. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 17.35, čez 15 min. Hvala. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje o predlogu odločitve. Prosim vas, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji.** K predlogu priporočila matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu priporočila in glasujemo.

očitno. Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto in s tem zaključujem to točko dnevnega reda in 55. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep večer. Hvala.